sali.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 130 narodnih poslanika.Uručen vam je amandman Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.Odbor

smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o stanovanju i održavanju zgrada, u

137, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo pet poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o transportu opasne robe.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima, u

uzdržanih – nema, nije glasao jedan poslanik.Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.Na član 1. amandmane u istovetnom tekstu podneli su poslanička grupa Demokratska stranka i zajedno Vjerica Radeta i Marina Ristić.Stavljam na glasanje ovaj

član 2. amandmane u istovetnom tekstu podneli su poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka i zajedno Milorad Mirčić i Aleksandra Belačić.Stavljam na glasanje

skupštine.Radi usaglašavanja usvojenih amandmana međusobno sa tekstom Predloga zakona, određujem pauzu od pet minuta. Molim da se sastanu odmah nadležni odbori i obaveste nas o usaglašavanju. Hvala.(Posle pauze.)Nastavljamo sa radom.Molim vas da utvrdimo još jednom kvorum.

sali.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 130 narodnih vam je amandman Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Stavljam na glasanje ovaj

protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo pet.Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj amandman.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima, u

je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem Šestu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.Podsećam vas da naredna sednica počinje danas u 15.00